Регистрирани са 187 народни представители. На лице е необходимият кворум. Откривам пленарното заседание. е първо за тази календарна година и използвам възможността да поздравя всички вас с Новата 2010 г. Искам да пожелая здраве на вас и вашите семейства сили, за да издържим в държавническата мисия, която имаме – да служим на Република България. Искам да започна с поздрав и от председателя на Европейския парламент господин Бузек. Чрез мен и господин Методиев, той отправя поздрав към народните представители от българския парламент. Имах официална среща с него на 11 януари т. г. Той прие поканата да бъде гост на българския парламент и това най вероятно ще се случи още през първото тримесечие.

първа програма за месеца, знаете, че съгласно чл. 43, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание има възможност предложенията да постъпват от името на парламентарни групи. С оглед на поредността в числеността на групите, Парламентарната група на Коалиция за България са използвали това свое правомощие като са предложили в програмата да бъде включен на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси с вносители народните представители Драгомир Стойнев и Михаил Миков. От останалите парламентарни групи, извън най голямата група, няма постъпили предложения. В този смисъл съгласно правилника ни, това ще бъде първа точка от работната програма. Следват с променена номерация точките, така както са предложени в Проекта за програма за работа на Народното събрание, а именно: „Първо четене на Законопроекта за потребителския кредит. Вносител е Министерският съвет. Законопроект за ратифициране на Петия допълнителен протокол към Споразумението за Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа. Законопроект за ратифициране на Допълнителния протокол към Конвенцията за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни по отношение на надзорните органи и трансграничните информационни потоци. Законопроект за ратифициране на Устава на Международната агенция за възобновяема енергия. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицирани организми. Първо четене на Законопроекта за агенциите за временна заетост. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Парламентарен контрол.”

номерирането под номер девет в проекта за програма. Още едно пояснение

спускания и слалом от Световната купа по ски, поради което Парламентарният контрол ще бъде излъчван по сателитния канал на Националната телевизия. Такава практика е имало и в други случаи тогава, когато телевизията има сключени договори и е в обществен интерес, се налага те да имат приоритет над Парламентарния контрол.

и договорите се сключват така, че да бъде удовлетворен общественият интерес, още повече с оглед визията на България и възможността да се провеждат кръгове от тези състезания в Банско, така както и досега е било – това не е прецедент, това не е първи случай, контролът ще се излъчва по сателитния канал. Подлагам на гласуване така предложената ви програма с т. 1 –искането на Коалиция за България за първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси и съответно преномерирането на останалите точки, така както ви ги предложих. Гласували

Съобщения относно постъпили законопроекти и проекторешения за времето от 16 декември 2009 г. до 12 януари 2010 г. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на държавата Катар за въздушни съобщения. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по външна политика и отбрана. Постъпил е Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по труда и социалната политика. Разпределен е на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост. Вносител е Николай Пехливанов. Водеща е Комисията по правни въпроси. Съпътстваща е Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта. Съпътстваща е Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Съпътстващи са Комисията по правни въпроси и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. е Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси.

Водеща е Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. Съпътстващи са: Комисията по външна политика и отбрана; Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове; Комисията по бюджет и финанси и Комисията по правни въпроси. Постъпил е Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по труда и социалната политика. Съпътстваща е Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Постъпил е Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси. Съпътстваща е Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика. Постъпил е Проект за решение за приемане на Годишния доклад за младежта за 2008 г. Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта, Комисията по труда и социалната политика и Комисията по здравеопазването. Следва Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програмата „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България” между глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по здравеопазването. Съпътстващи са Комисията по външна политика и отбрана и Комисията по бюджет и финанси. Законопроект за допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд - вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по труда и социалната политика. Законопроект за достъп до пространствени данни – вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по транспорта, информационните технологии и съобщенията, съпътстващи са Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисията по околната среда и водите и Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците – вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по околната среда и водите, съпътстващи са Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисията по регионална политика и местно самоуправление, Комисията по бюджет и финанси, Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм и Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за занаятите – вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм, съпътстващи са Комисията по правни въпроси, Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта. Законопроект

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения – вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по здравеопазването, съпътстващи са Комисията по правни въпроси, Комисията по труда и социалната политика, Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта. и спорта. Законопроект за закриване на Социалноинвестиционния фонд – вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по труда и социалната политика, съпътстваща е Комисията по бюджет и финанси.

уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми госпожи и господа народни представители!

през настоящата парламентарна сесия и изслушването на декларациите на представители на различните парламентарни групи, така както на Председателския съвет уточнихме, че това ще се случи по поредността на числеността на групите. Моля, гласувайте направеното процедурно предложение.

За изявление думата има министър-председателят на Република България господин Бойко Борисов. Заповядайте, господин Борисов.

Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, дами и господа министри! В началото на първата за 2010 г. парламентарна сесия изразявам очакването си, че всички вие ще работите много старателно и всеотдайно за европейското развитие на България. Гражданите, независимо от партията, която подкрепят, очакват да видят и почувстват реалните резултати от усилията и на законодателната, и на изпълнителната власт. Първите месеци от своето управление нашето правителство осигури финансова стабилност и запази нисък бюджетен дефицит. Оценката на европейските ни партньори е, че България е страна с най-стабилна фискална политика в целия Европейски съюз в момента. Безспорно! Ние сме наясно, че има още много, което трябва да се направи, за да се смекчат ефектите от кризата и затова следваме пакета от мерки за възстановяване на икономиката, приет от Министерския съвет. Главната от тях в следващите месеци е поддържане на балансирания бюджет и усилия в преговорите за присъединяване към еврозоната. Усилията ни за спиране на корупцията и ограничаването й имат видими резултати. Никой не може да отрече и успехите ни за разкриване на тежки престъпления в борбата с организираната престъпност. Когато икономическите и финансови мерки дадат резултат, ще направим всичко, за да повишим както доходите на работещите в публичната сфера, така и на пенсионерите. Уверявам ви, че правим необходимото, за да наваксаме изоставането в усвояването на европейските фондове. Полагаме усилия, за да ускорим работата и мобилизирането за това не само от правителството, но разчитаме и на Народното събрание, и на общините, и на всеки, който има отношение към работата с европейските фондове. Вие добре знаете, че за да успее правителството, Народното събрание трябва да продължи активната си работа по обсъждане на внесените от Министерския съвет законопроекти. В изпълнение на декларираните приоритети ние подготвяме редица законопроекти, които ще имат положителен ефект за благосъстоянието и прогреса на българското общество. В ход са промени в Закона за насърчаване на заетостта. С тях трябва да постигнем по-добър баланс между търсенето и предлагането на пазара на труда, да активизираме работодателите за партньорство с бюрата по труда. Основна цел на промените е намаляването на негативните последици от икономическата криза върху пазара на труда, запазване на заетостта и повишаване ефективността от трудовото посредничество. Подготвили сме и промени в Закона за здравното осигуряване, с които ще се въведе нов модел и ще се подобри събираемостта на здравноосигурителните вноски. В изпълнение на целите за повишаване на енергийната ефективност е подготвено изменение в Закона за възобновяемите и алтернативни енергийни източници и биогоривата и Закона за енергетиката. С тях целим създаване на ефективен национален енергиен пазар и увеличаване дела на възобновяемите и алтернативни енергийни източници в общия дял на произведената енергия. В изпълнение на правителствената политика за намаляване на административните пречки пред бизнеса и създаване на по-добра бизнес среда, Министерският съвет ще предложи на Народното събрание законопроекти, насочени към облекчаване регулаторните режими. Така ще бъдат променени Законът за водите, цялостното регламентиране и контрола на храните от животински произход, облекчаване на регулаторните режими при търговията с ветеринарно медицински продукти. Чрез промени в Закона за хидромелиорациите и в Закона за сдруженията за напояване правителството ще ускори създаването на съвременно пазарно ориентирано и конкурентно поливно земеделие и ще създаде условия за рационално и ефективно използване на водните ресурси. С промените в Закона за съхранение и търговия със зърно целим създаването на условия за конкурентна търговия и устойчивост на пазарите на земеделски продукти. Подготвяме и цялостно изменение на Закона за горите с цел пълно разграничаване на контролната дейност на държавата в стопанската дейност по управлението им. съответствие с приоритета на правителството за развитие на българската наука подготвяме Законопроект за насърчаване на научните изследвания. Целта е изграждането на научна инфраструктура и по-широко участие на научните организации и университети в международните програми и проекти. Подготвени са и промени в Закона за висшето образование с цел нов подход във финансирането на висшите училища, което да обвърже качеството на образователните услуги с рейтинга на учебното заведение. За подобряване работата на съдебната система и връщането на доверието на гражданите в нея предвиждаме промени в Закона за съдебната власт. Основната цел на законопроекта е усъвършенстване и развитие на правната уредба, свързана с дейността на Висшия съдебен съвет, както и със статута на съдиите, прокурорите и следователите, производствата по тяхното назначаване и повишаване, избиране на административни ръководители на органите на съдебната власт. Измененията и допълненията в Семейния кодекс, които ще внесем, са свързани с правилата при националното и международното осиновяване. Работим и за да регламентираме ускоряването на процедурите за придобиване на българско гражданство и подобряване координацията между институциите при тази процедура. В изпълнение на поетите ангажименти и предвидените в програмата на правителството цели и мерки за развитие на електронното правителство и усъвършенстване на нормативната база база в областта на електронното управление са в ход изменения и допълнения на Закона за електронното управление, за бързо осигуряване на по-добри и бързи административни услуги на гражданите и бизнеса. Чрез промени в Закона за автомобилните превози ще защитим икономическите интереси на потребителите и ще ги предпазим от необосновано високите цени като ще изведем от сивия сектор физическите и юридическите лица, които извършват такава дейност без необходимите документи. Уважаеми народни представители, през следващите месеци на изпълнителната и на законодателната власт предстои сериозна работа, свързана с подготовката и приемането на редица законопроекти, които ще подпомогнат ефективното ни членство в Европейския съюз, борбата с корупцията, ускоряване на правораздаването и подобряване на бизнес климата. Вярвам, че ще имате волята достатъчно рано да приемете и изборното законодателство, с което ще отговорим на очаквания на обществото ключовите закони да се приемат обмислено и навреме, а не късно, за да постигнат партийни, корпоративни или лични ползи. Убеден съм, че целите ни са общи и затова усилията ви да подкрепите законодателното им уреждане ще дадат положителен за страната резултат. Пожелавам ви успешна работа през новата сесия! Да си пожелаем късмет, живот и здраве. Благодаря. От името на Парламентарната група на партия ГЕРБ декларация от нейния съпредседател госпожа Искра Фидосова.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми дами и господа министри, уважаеми дами и господа народни представители. „От началото на 41-ото Народно събрание Парламентарната група на ГЕРБ доказа, че е националноотговорен, консенсусен и успешен политически партньор на българското общество. С работата си до момента ние потвърдихме нашите ангажименти пред българските избиратели да водим прозрачна политика. Само шест месеца след категоричната победа на ГЕРБ на парламентарните избори и след промяна в начина и темповете на работа в парламента успяхме да повишим доверието на българските граждани към институцията Народно събрание. Усилията ни оттук нататък са насочени към изграждането и реализирането на добро взаимодействие между институциите, за да гарантираме изпълнението на политическите ни цели и приоритети. приоритети. Работата на ГЕРБ през последните месеци показва, че политиката и усилията за реформиране и модернизация на основните обществени сектори вече дават резултат. Постигнахме финансова стабилност и най-нисък в Европа бюджетен дефицит. Подновихме, засилихме и гарантирахме конструктивен диалог със социалните партньори. Спазихме обещанията си пред избирателите и водим безкомпромисна борба с корупцията и организираната престъпност. Знаем и виждаме, че политиката и реформите са трудни, а понякога и болезнени. За да изведем България от икономическата криза обаче ще търсим и прилагаме работещи законодателни и икономически мерки. В Народното събрание Парламентарната група на ГЕРБ наследи порочни практики, често отсъствие на народните представители от пленарна зала и гласуване с чужди карти. Парламентарната група на ГЕРБ и председателят на Народното събрание госпожа Цачева работят за подобряване имиджа на парламента и с добрия пример на постоянно присъствие в заседателната зала имат значителна роля за увеличаване доверието на гражданите в институцията Народно събрание. До дни, колеги, ще е факт и новият начин на гласуване с биометрични данни. През първата сесия на 41-то Народно събрание бяха приети редица законопроекти, които регулират важни обществени отношения. Благодарение на усилията на законодателната и изпълнителната власт и откровения диалог с европейските партньори успяхме да гарантираме ефективното и прозрачно усвояване на средствата от европейските фондове. Върнахме доверието на европейските партньори в България. Осъзнахме, че поддържането на доверието не е еднократен акт, а труден и продължителен процес и потвърждаваме нашия ангажимент да работим при пълна прозрачност и отчетност на всички нива в политиката и властта. Основната ни политическа цел в следващите месеци е да работим за бързото излизане на страната от икономическата криза, за повишаване благосъстоянието на българските граждани, за възстановяване и ускорено развитие на българската икономика. Законодателната програма за втората сесия на 41-то Народно събрание, освен посочените от премиера господин Борисов законодателни промени, приоритетна цел са и промените в основни закони, свързани с наказателното правораздаване и ефективната борба с престъпността и корупцията, Наказателния кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс, Закона за съдебната власт, Закона за отнемане на имуществото придобито по престъпен начин, законодателната дейност в областта на престъпността сред малолетните, както и на посегателството над деца и малолетни. Един от основните ангажименти поети от Парламентарната група на политическа партия ГЕРБ ГЕРБ пред избирателите са промени в изборното законодателство чрез съставяне на Изборен кодекс. Нашите цели са чрез него да гарантираме честността и демократичността на изборния процес в България, да създадем такива законодателни условия, които да не допускат рецидив на досегашните проблеми в изборния процес и изборните нарушения, да предложим на обществото проект, който да определя изборните правила не конюнктурно в съответствие с конкретни партийни интереси и очаквани ползи, а принципно и с гаранции за стабилност. Новото изборно законодателство трябва да бъде консенсусно съобразено с мненията и предложенията на неправителствения сектор, политическите партии и държавните институции. На 19 декември 2009 г. проведохме кръгла маса на тема „Определяне на законодателната рамка и концепция на предстоящите промени в изборното законодателство” с участието на представители от парламентарните групи 41-то Народно събрание, представители на Президентството, председателя на Върховния административен съд, представители на Националното сдружение на общините в Република България, представители на Централната избирателна комисия, представители на неправителствения сектор и извънпарламентарни политически сили. Благодаря на всички за постигнатия консенсус по темите за Изборен кодекс, за определяне на избирателната система – пропорционална избирателна система с преференциален вот на по-нисък праг. Приет е един много кратък срок от парламентарно представените партии и коалиции в българския парламент за определяне на политическа рамка на новото изборно законодателство в срок до 10 февруари 2010 г. В законодателната програма за втората сесия на 41-то Народно събрание са заложени редица законопроекти: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, с който се въвежда облекчен режим за националните инфраструктурни обекти, посочени и изброени в закона, приоритет на правителството на „Граждани за европейско развитие на България”; Законопроект за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост, с който се въвежда облекчен режим за такива регионални инфраструктурни обекти, посочени в закона; – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, който да гарантира подобряване на административното обслужване и премахване на предпоставките за противоречива практика при прилагането на закона; – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор и промяна в Закона за вътрешния одит в публичния сектор, с които да се актуализира правната уредба относно държавния вътрешен финансов контрол в Република България; – Законопроект за изменение на Закона за културното наследство, водещ до подобряване на управлението на недвижимото културно наследство, прецизиране режима на ползване и придобиване на метални детектори и подобряване на административнонаказателните разпоредби; – Законопроект за българите и българските общности извън Законопроектът цели да постави политиката към българите в чужбина на приоритетно ниво и да регламентира правомощията на ангажираните държавни институции. Оптимизиране на основните дейности и политики към българите в чужбина; Законопроект за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Основна цел на предложените промени е да се повиши ефективността на Комисията за отнемане на имущество, придобито по престъпен начин; по престъпен начин; – Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за здравето, с който ще продължи реформата в здравния сектор. Основна грижа ще бъде желанието на пациентите, от една страна, и на лекарите, от друга, да се подобрява законодателството, което да доведе до по-добра, по-качествена и по-достъпна медицинска услуга. Не на последно място е и Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, с който да се създаде нов механизъм за пряко обезщетяване на претърпели вреди вследствие допуснати нарушения в областта на правата на човека и основните човешки свободи. Ние в ГЕРБ вярваме, че България има нужда от по-свободно и демократично общество, в което гражданите няма да се страхуват да изразят ясно позициите си. Затова заявяваме, че ще разчитаме на гласа на гражданското общество. Ние от Парламентарната група на ГЕРБ се стремим към откритост в общуването с българските граждани. Тази откритост е израз на нова диалогична политическа култура, която искаме да изградим и наложим в България и в парламента. Знаем за намеренията да се дестабилизира държавата и за опитите страната да бъде докарана до политическа криза, но категорично заявяваме, че няма да се подадем на провокации, откъдето и да идват те. В отговор на това заявяваме, че ще работим за правова държава, в която последна дума има законът, законът, който закриля честните и наказва тези, които дръзнат да го нарушат. Само така българите могат да се почувстват сигурни в днешния и в утрешния ден, само така могат да бъдат спокойни, че законът, който ги пази, е както ефективен, така и приложим. Законите са създадени за всички и от ГЕРБ ще се борим те да бъдат прилагани еднакво спрямо всички без значение от обществено или социално положение. Уважаеми колеги, в заключение искам да пожелая на всички ползотворна и успешна втора сесия на Четиридесет и първото Народно събрание.” Благодаря. Благодаря, госпожо Фидосова. От името на Парламентарната група на Коалиция за България има думата председателят й господин Станишев. Заповядайте.

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги народни представители! Очевидно дължа извинение, защото съм забравил приветственото си слово, затова ще направя изказване пред Народното събрание. събрание. Прави впечатление, че министър-председателят след като изчете едно административно изказване веднага напусна пленарната зала. (Шум от ГЕРБ.) Оставете настрана опозицията,

Казват, че „За много години” не бива да се пожелава на затворници и на опозиция. Ще бъде много лицемерно и нелогично като лидер на опозиционна парламентарна група да пожелая на управляващите „За много години”, но да сте живи и здрави!

Дано да сте го разбрали след отрезвяването след многодневните празнувания по Нова година. Пък и вашият лидер го каза: „Вече единственият враг на ГЕРБ е самият ГЕРБ”. „За лошата финансова картина през 2010 г. вече няма как да обвинявате било министър Орешарски, било предишното правителство. За забавените плащания и хвърляните в очите на хората празни обещания, че ще получат парите тези дни, вече няма да вървят оправданията с технически грешки и пропуски от неопитност на администрацията на господин Дянков. Дянков. Искам да ви припомня, че мнозинството в този парламент прие бюджет с много странни текстове, които обезсмислят този закон, давайки пълна свобода на правителството да прекроява бюджета. Това създава среда на непредсказуемост и липса на реални приоритети в политиката, която ще се осъществява през тази година от вашето правителство и вашето мнозинство. тези текстове от бюджета да бъдат разгледани от Конституционния съд. България няма да излезе от само себе си от кризата въпреки заклинанията, че вече било достигнато дъното и оттук нататък следвало изплуване нагоре. Колкото и да ви се иска, гражданите на България не са барон Мюнхаузен. Мисля, че и Нетаняху с неговите идеи няма да помогне. Нямате ясна визия и никаква идея какво трябва да се предприеме като управляващи всеки ден, всеки час, за да допринасяте като изпълнителна власт и мнозинство за преодоляване на проблемите, създадени от кризата,

Заклинанията с приоритетите на ГЕРБ и новата свръхзадача, както е формулирана – ERM-2 и еврозоната, уверявам ви, не говорят абсолютно нищо на повечето български граждани и на нито един от пенсионерите, които по Коледа бяха унизени с 25 лв. коледна пенсия. Върнахте нещата 4 години назад, да не говорим, че тогава тези пари бяха за всички пенсионери, а по-миналата година бяха 6 пъти повече пак за всички пенсионери. Говорейки за еврозоната, вие обвивате тази цел с красиви думи, но нямате ясна доблест да кажете за реалното състояние и проблеми, които трябва да бъдат преодолени за постигането на тази цел, за политиката, която трябва да се води от българското правителство и държава, за да се стигне дотам. да говорим за сериозните подозрения, че истинската цел е различна, тъй като влизането в еврозоната означава, че държавата няма да има нужда от тези валутни резерви, които се трупат от години за гарантиране на валутния борд. Тогава в навечерието на следващите избори могат да бъдат похарчени за политическо-партийни цели. За външнополитическите гафове на новото правителство няма как да се оправдавате с лошото наследство безумната идея за референдум за новините на турски език, през експромптите на министър Божидар Димитров, до темите със сомалийските пирати или кандидатурата на госпожа Желева за еврокомисар и нейното изслушване в Европейския парламент, което прозвуча много тъжно, трябва да ви кажа. Наследството няма да върви като алиби и пред социално слабите, чиито програми закривате в геометрична прогресия през последните месеци и ограничавате разходите за социални нужди. Това е тежестта, товарът да бъдеш управляващ. А ние от Коалиция за България ще продължим да бъдем корективна и алтернативна опозиция. Не виждам никакви основания да ви спестяваме критики. Вашите редици страдат от липса на безкритичност, поклонничество и раболепие си ги имате в излишък. Както е казал един от героите на гениалния Йордан Радичков: „Дитирамбенето му е майката”. Но обществената чуваемост към послушното славословие вече изтича. Обещавам ви, че няма да имате такава опозиция. През изминалите няколко месеца нямаше много законодателни предложения. Отсъстваше всякакъв дебат поради факта, че само мнението на премиера Борисов има някакво значение. За съжаление парламентарното мнозинство потвърждава тази теза. Можете да се похвалите с единодушни командирски гласувания и много често с некомпетентност. Каква е равносметката след 6 месеца? По-малко законодателни предложения от предишния парламент, многократни промени с извинението – бих искал да вмъкна – че се готвят перфектни законодателни актове, които не подлежат на корекции. се обясняваше липсата на достатъчно и сериозни законопроекти. Не само че нямаше такива, а подлаганите за гласуване много често, твърде често бих казал, бяха в интерес на шепа хора от парламентарното мнозинство и от партията ГЕРБ. Наслушахме се на популистко говорене, нагледахме се на технически грешки. Последната беше преди няколко дни със заплатите на железничарите. И днешното мнозинство, и днешното правителство все по-ясно показват, че не се съобразяват с реалния дневен ред на обществото, с реалните икономически и социални проблеми. Когато се говори за отговорността на политическите сили, питам управляващото мнозинство: каква е вашата отговорност, след като в продължение на повече от 6 месеца общините и бизнесът са изправени пред фалит, а държавата със своята политика задълбочава тези рискове пред общините и българската икономика?! Това ли е антикризисната програма на управляващите?! В стремежа си да се представите добре навън, да демонстрирате финансова дисциплина, което само по себе си е добре, в момент, когато останалите европейски икономики не се плашат от дефицит в името на оцеляването на своите граждани, тази дисциплина се превръща в самоцел. В България настъпва застой в работата на администрацията и в действията на държавата, която е инструмент за подпомагане на икономическото развитие. Общини, бизнес, работници – всички са изправени до стената в порочен цикъл. И само държавата може да го разбие, да го прекъсне. Бизнесът е в капана на междуфирмената задлъжнялост, а държавата генерира такава задлъжнялост. (Реплики от ГЕРБ.) Отлагат се огромен брой плащания. Няма пари за заплати за работниците и резултатът е увеличаваща се безработица, която се превръща през тази година в основен проблем на българските граждани. Това управление вече може да бъде определено с две думи – популизъм и надменност. По време на първата сесия бяхме свидетели на грубо нарушаване на парламентаризма и демокрацията, на лобистки практики и законопроекти, които бяха възпроизведени още в първите дни на новата власт, на антисоциалното поведение на правителството и на редица груби грешки в работата на новия парламент. За съжаление и в началото на втората сесия ни предстои да разгледаме законопроекти, които подчертано носят лобистки характер в интерес на определени частни интереси, както e със Закона за генномодифицираните организми, както e и с редица други законопроекти, в това число за висшето образование. Факт е, че Народното събрание, уважаеми дами и господа, започна с високо доверие миналата сесия – повече от 40% доверие.

че не само пръстови отпечатъци, ретина да сканирате на народните представители, това не може да замести духа на сериозните и отговорни парламентарни дебати и ролята на българския парламент. Надявам се в интерес на българските граждани в следващите месеци днешните управляващи да надскочат своето собствено самочувствие и самоувереност в името на живота на българите. Благодаря ви за вниманието. От името на Парламентарната група на Движението за права и свободи – господин Местан. Заповядайте. Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми госпожи и господа министри! Фактът, че третата сесия на 41-ото Народно събрание се разполага в началото на втората календарна година от управлението на ГЕРБ, сам по себе си е многозначителен. Когато едно управление навлиза във втората календарна година от мандата си, вече не може да разчита на ресурсите на идеологемата за наследството на предишните управляващи. През 2010 г. тройната коалиция и нейното наследство няма да алибизират никое управленско решение на ГЕРБ. С други думи, уважаеми госпожи и господа, 2010 е годината на пряката конкретна отговорност на днешните управляващи. Те ще я носят в условия на тежка икономическа и финансова криза. Анализатори прогнозират напролет тя да премине в депресия. Няма съмнение, че разликата криза-депресия може да се обоснове теоретически, но с оглед на преките социални измерения най-вероятно ще бъдем изправени пред парадокс българските граждани да почувстват негативните последици на депресията много по-тежко, отколкото тези на кризата. Предстоят фалити и нови десетки хиляди безработни. В такава ситуация огромният електорален потенциал на Движението за права и свободи разбираемо провокира интерес към политическото поведение на партията. Бързам да кажа, че 20-годишната ни история проявява Движението за права и свободи не като проблем, а като правило – решението на проблемите. Точно затова по-нататъшното демонизиране на ДПС като универсален виновник за всички неудачи няма да реши нито един реален проблем на българските граждани. Затова не ни ласкаят и признанията за най-силния противник, защото, уважаеми колеги, нашата сила е градивна, а не деструктивна. Движението за права и свободи не познава политическото злорадство. Ние не се нуждаем от провала на другите партии, в конкретния случай на ГЕРБ, за да подчертаем на този фон собствената си значимост. Защото значимостта ни извира не от провала на другите, а от правилните управленски решения в съответствие с националния интерес. Затова, уважаеми господин министър Найденов, Вашият призив да получите подкрепата на ДПС за осигуряване на 116 милиона за тютюнопроизводителите, е не просто чукане на отворена врата. Ако си направите труда да видите предложенията на колегите ми Имамов, на Юнал Тасим, на д-р Адемов между първо и второ четене на бюджета, ще видите, че те са точно копие на нашите искания. Един вид се явяват управленска легитимация на позициите на Движението за права и свободи. Няма как, точно по тази причина, да ни припознаете и като евентуални организатори на социални бунтове, защото кризата, която в този случай не е български продукт, според нас поставя въпроса за предефинирането на взаимоотношенията управляващи-опозиция. Осъзнаването на този проблем е новото мерило за политическа зрялост. Но това се отнася както за управляващите, така и за опозицията, защото априори изключва както управленската самонадеяност, така и опозиционната самоцелност. Ние имаме съзнанието, че страната ни се нуждае от друго – от активна политика на превенция на социалното недоволство, което означава провеждане на политики за бързо излизане от кризата. Така както фалитите на предприятията, високата безработица, обедняването са априори заложени в природата на икономическата криза и по тази причина не биха могли да бъдат вменени във вина нито на предишните, нито на сегашните управляващи, така и излизането от кризата едва ли ще е по силите само на ГЕРБ и на вече редуцираното мнозинство в 41-ото Народно събрание. Ваш проблем е дали ще се съгласите с тази теза. Още повече, че българските граждани не дължат на никого разбирането за обективния характер на негативните ефекти на кризата. Те си искат своето. Очакванията им са далеч по-високи от реално възможното. И това разминаване между очаквано и възможно в условия на криза е основният проблем на властта. Флиртът със свръхочакванията на гражданите печели избори, но се превръща в капан за управлението. Щем - не щем този урок е за всички. Според Движението за права и свободи адекватният политически отговор на тези предизвикателства е изработването на национална визия за излизане от кризата. Според нас националната визия не е въпрос на красива стилистика, а на непреодолима необходимост от ясно дефиниране на приоритетите, защото без ясни приоритети няма правилни управленски решения, а оттам рискът развитието на кризата да изпревари политическите решения, вместо обратното, вече е налице. Може би ще звучим наивно, но ние виждаме тази национална стратегия като консенсусен политически продукт на проевропейските български партии, на тези, които не поставят под съмнение евроатлантическото развитие на Република България. Би било елементарно, уважаеми госпожи и господа, ако в тази теза прочетете евтина куртоазия или още по-малко властови намеци. Никога подкрепата и неподкрепата на Движението за права и свободи не са егоистично самоцелни. Аз вече дадох пример с министъра на земеделието. Ние имаме и ресурса, и културата да участваме в конструктивния дебат за вземането на политически решения, без да се капсулираме в статичното опозиционерстване. Имаме културата да го правим, без да търсим калкулацията на властта. Историята ни познава ярки примери в това отношение. През 1997 г. след тежка криза, когато дясното пое управлението, разполагаше със 137 народни представители твърдо мнозинство, но осъзна, че Тридесет и осмото Народно събрание трябва да мине през Декларация на националното съгласие,

идеята за изработване на национална визия е не по-малко актуална. Повтарям, осъзнаването на тази теза, разбира се, е преди всичко в полето в полето на управляващото мнозинство. Според нас в условия на криза кабинетът трябва да избира между два модела на своята функционалност като политическо поведение чрез широкото съгласие или чрез силата като компенсация на дефицита на съгласие, което извежда като доминанта централизацията и засилването на акцента на силовите елементи на управление. В първия случай работещият механизъм е културата на дебата. За съжаление, в Четиридесет и първото Народно събрание към днешна дата отсъства културата на дебатите. Решенията, постигнати по силов начин, са обречени на кратък живот. Те няма как да осигурят своята приемственост. Обратно, решенията, постигнати по пътя на дебатите, на културата на диалога, са обезпечени с приемственост като дълготраен социален ефект. Тоест изборът е във вашите ръце. Казано директно, ако продължите политиката на силово налагане на законопроектите, това ще означава само едно – продължаваща остра зависимост на ГЕРБ от антиевропейски политически сили, което не се съдържа в ко-политиката на Европейския съюз, параметър, който България няма как да подмени или подмине. От името на Парламентарната група на Движението за права и свободи пожелавам на всички, въпреки очакваните трудности през 2010 г., повече толерантност и добруване. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Давам думата на председателя на Парламентарната група на „Атака” господин Волен Сидеров. ВОЛЕН СИДЕРОВ Господин председател, господин вицепремиер, дами и господа министри, уважаеми гости, дами и господа журналисти! Дами и господа народни представители, когато започва една нова година и една нова сесия на парламента, ние сме длъжни да направим рекапитулация на изминалото досега. Колкото и да не им се иска на управлявалите предишния мандат да припомняме нарушенията и престъпленията на тяхното управление, аз съм длъжен да ги припомня и ще ги припомням и през годината, в която влизаме. Така че желанието на господата Станишев и Лютви Местан да забравим те какво са вършили и оттук нататък да не говорим за тяхното управление няма да се сбъдне. Обещавам, че и през 2010 г. ще припомням обилно и пълноценно това, което вършиха те, защото то остави непоправими следи в българската икономика, в социалната сфера, в политиката – и външна, и вътрешна. Управлението до м. юли 2009 г. беше на правителство на демагогията и аз ще го докажа с примери. Когато днес господата от ДПС и БСП говорят за криза, трябва да припомня, че в разгара на най-голямата криза те обясняваха, че криза няма или че тя вече е преминала. Ето ви и цитати, ето ви и преглед на това какво се случи, за да сме наясно какво ни предстои, защото 2010-а наистина няма да е лека година. От началото на 2009 г. светът е в криза. Цивилизованият демократичен свят, към който ние се стремим и от който сме част, беше в тежка криза. Тук това не се обсъждаше от тогава управляващите, начело с премиера Станишев. От м. януари в Щатите и Западна Европа следваха фалити, закриване на банки, безработица! На 16 януари банката „Сити груп” съобщава за 19 милиарда доларова загуба. Шотландската кралска банка съобщава за 28 милиарда лири загуба. „Майкрософт”, водеща световна компания, по това време обявява, че съкращава 5000 работни места. Само за един ден, на 26 януари 2009 г., 70 хил. души са уволнени в Европа и САЩ. По това време тук цари идилична тишина по отношение на кризата в света. На 13 февруари дефицитът на Франция е 56 млрд. евро! Брутният вътрешен продукт на Япония на 16 февруари се срива с 13%. Г-20 се събира, за да обсъжда какво да прави. В България цари тишина. Идилия! На 27 февруари безработицата в Еврозоната достига 8,2%. Американският брутен вътрешен продукт спада с 6%. В същото време през м. март САЩ очакват рекорден бюджетен дефицит, какъвто не са имали! В същото време господин Станишев, който тогава е министър-председател на България, казва следното нещо, в същия период – март-април:

„Наблюдаваме положителни сигнали от САЩ.” Аз ви казах – тогава САЩ стига до рекорден бюджетен дефицит от 1 трилион 800 милиарда долара! Рекорден! Станишев обаче казва – положителни сигнали има от САЩ. Ето защо наричам това управление управление на демагогията - пояснявам. Той обяснява също така, че наблюдаваме раздвижване, съживяване на икономиката и излизане от кризата. Ето това са причините, заради които продължаваме да говорим не за тежкото, а за престъпното наследство на това управление. Ще продължаваме и през 2010 г. м. юли 2009 г. България беше страната, олицетворение на корупция, лошо управление и финансова нестабилност.

до които Брюксел беше замразил милиони, милиони от фондове за България точно поради корупцията и лошото управление на кабинета Станишев, започна размразяване. Още през м. септември Брюксел размрази над 150 млрд. евро по САПАРД. от КБ и ДПС.) Това са факти – проверете ги. Шефът на ОЛАФ изрази пълна подкрепа за борбата с корупцията, защото видя такава за първи път в България от влизането ни в Европейския съюз. През м. октомври 2009 г. Еврокомисията за първи път даде положителен доклад, доброжелателен доклад. Досега винаги докладите на Еврокомисията бяха отрицателни – от влизането ни

В началото на м. декември кредитният рейтинг на България се качи от отрицателен на стабилен. Това са обективни факти, доказуеми (това е мнение на международни финансови институции), които няма как да оспорите, господа от БСП. Рейтингът на България се качва за разлика от съседни нам страни като Гърция и Румъния, които в момента са в тежко положение. Вие знаете, че Гърция е стигнала дотам да взема 54 млрд. заем нещо, което България не го прави, поради своята финансова стабилност сега, в началото на 2010 г. В началото на м. декември 2009 г. Центърът за изследване на демокрацията в България – неправителствена организация, която няма как да обвините в партийна партийна пристрастност, излезе с доклад, в който каза, че корупционният натиск от страна на администрацията спрямо населението е намалял за първи път от влизането ни в Европейския съюз. При бизнеса, казва Центърът за изследване на демокрацията, тези нагласи са най-силни, тоест отчетено е намаляване на корупцията за първи път след идването на власт на новото правителство и мерките, които то взе. В средата на м. декември м.г. официален доклад на Еврокомисията посочи ясно и категорично, че България ще завърши годината без дефицит, въпреки трудностите. Точно така са се изразили в доклада на Еврокомисията. Заедно с Швеция, Дания, Финландия и Естония ние сме посочени за пример. Забележете, водещи скандинавски страни, които винаги са били пример на стабилност, висок стандарт и добро развитие. България за първи път попада в групата на тези държави. Страната ни е единствената в Евросъюза, която не е заявила дефицит в края на годината. И стигам до кулминацията на тези обективни международни – подчертавам – оценки за нашата страна: на 15 декември 2010 г. новоизбраният президент на Евросъюза Херман ван Ромпой каза ясно, цитирам: смятам, че България отново е на правилния път. Това са фактите, дами и господа! Това са фактите, които вие няма как да оспорите – нито с подвиквания, нито с подмятания, нито с някакви други звуци или вопли, защото тези факти са обективната оценка за България. И въпреки че сега вие в озлоблението си, в яда си се опитвате да саботирате пътя на България, няма да успеете! Аз имам предвид саботьорските действия, които са съвсем актуални. Отнася се до избора на Румяна Желева за еврокомисар. И саботьорските действия на евродепутатите от управлявалите управлявалите до м. юли 2009 г. партии – НДСВ и ДПС, две партии, които са виновни за лошото положение на България. Представителите на тези две партии умишлено, подло, саботьорски бойкотираха избора на един български еврокомисар, с което доказаха, че те не работят за българските национални интереси, че те работят против българските национални интереси и против България като цяло. Аз предвиждам, че през годината, което ни очаква – 2010 г., тези действия ще се засилват. Аз предвиждам, че там – зад тях, стоят хора и групи, които не искат България да поеме по пътя на една добре добре уредена европейска държава с по-малко корупция, с по-добър стандарт и със справяне с тежката престъпност, което видяхме също така в края на 2009 г. Тук само ще добавя, че мощният удар по организираната престъпност, който беше осъществен от МВР окончателно затвърди доверието на българските граждани в кабинета и в подкрепящите партии на това парламентарно мнозинство. Именно затова Партия „Атака”, заради това, което изброих, заради този напредък на България, заради това, което ни предстои през 2010 г., която година ще изисква нова мобилизация на всички нас; това ще е година, казах, не лека; това ще е година, в която трябва да сложим рамките на една национална стратегия за развитието на България – икономическа и национална доктрина. Това е нашата задача през 2010 г. Това е задачата ни, която ни предстои и която ние ще изпълним. Тук саботажите на тези, които загубиха властта заради корупция и лошо управление, няма да помогнат, така че през 2010 г. „Атака” ще бъде на същите принципни, последователни позиции за напредъка на България – най-старата държава в Европейския съюз, която повече от 1300 години носи същото име – България, и това ще продължи и занапред! Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от От името на Парламентарната група на Синята коалиция – съпредседателят господин Мартин Димитров. Заповядайте! Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги, уважаеми гости! Слушах внимателно господин Сидеров. Всичко това, което казахте, е ясно. Това вече е ясно. На всеки е ясно – има трима премиери за последните 20 години, които доведоха България до криза. Това са Луканов, Жан Виденов и Сергей Станишев. Това е ясно! Въпросът в момента е какво да правим оттук нататък и тези отговори не ги чух. Единственото, което господин Станишев каза, и то е възможно най-грешната стратегия, той поиска големи бюджетни дефицити. Това го направи неговият приятел Жан Виденов ни доведе до най-голямата криза в новата история на България. Той днес поиска същото. Затова, което българският народ със своята мъдрост трябва да прави, и съм сигурен, че ще го направи, е никога повече на тези хора да не дава властта! Със сигурност! важният въпрос днес, в началото на новата сесия на парламента, е какви са приоритетите, какво правим, защото казвайки, че Станишев се провали, че тройната коалиция се провали и, че миналото правителство беше голям проблем, ние не решаваме проблемите на днешна България. Съжалявам, че господин Цветанов излезе, но радвам се, че той хвана „Наглите”. Радвам се, че хвана „Наглите”! Но какво правим с най-наглите,

Доган каза само преди няколко месеца, че си прави каквото иска. И това наистина беше така. Повярвайте му, той наистина си правеше каквото си иска. Каза: няма Народно събрание, няма институции, няма правителство, каквото като се съберем и си решим, всичко си правим! Ще има ли последствие за това? Правителството ще поиска ли последствия за всички тези действия? Защото цялото общество очаква тези последствия. И тук вече виждаме забавяне. Знам, че това е работа на съдебната система, но информацията, данните трябва да дойдат от правителството. И тук трябва да бъдем безкомпромисни, колеги, защото, ако няма възмездие, ако хората не получат тази справедливост, която очакват, за това ще бъде търсена сметка от цялото българско общество. На следващо място – конкретно какво трябва да правим. Излизането от кризата няма да стане от само себе си. България няма сама да излезе от кризата. Трябва да бъдат взети ясни и категорични мерки. ГЕРБ в началото предложи един добър план, само че той не се изпълнява достатъчно решително и често се ревизира. Говорим за връщане на европейските фондове. Бяха направени някои стъпки, но още огромната част от фондовете не са в България. И тук е необходима изключителна решителност, защото в противен случай, колеги, се очертава в 2010 г. много сериозна ликвидна криза в България. За тази криза ще се плати цена и цената ще бъде фалити на фирми и ще бъде нарастване на безработицата. Трябва много по-решителна антикризисна програма. Какво правим с реформите? Когато в началото на мандата не започнат реформите по един решителен начин после става все по-трудно и по-сложно, защото винаги наближават избори, така че образованието, здравеопазването, социалната сфера, административната реформа трябва да започнат по един решителен начин, защото там има изключителна негативност. Да, тя ни е завещана от колегите и приятелите на господин Станишев – така е, но тези проблеми трябва да бъдат решени. И ако тези реформи сега не започнат – в началото на 2010 г., утре ще бъде късно. Особено много ни притеснява нас от Синята коалиция безработицата през 2010 г. Трябва да се помогне особено на малките и средните предприятия и не да фалират, а да запазят своите работници. И тук трябва Народното събрание и правителството да проявим изключителна решителност, за да се справим с този проблем. На трето място – официално искаме участие при разработването на позициите на правителството за големите енергийни проекти, господин Трайков, защото усещаме сериозен натиск от Русия за промяна на позицията на правителството, която беше точна в своето начало. Сега обаче усещаме известна промяна. Новата позиция на България, или това, което се прави с тези големи енергийни проекти, трябва да бъде по посока на защитаване интересите на България. Това не е правено много отдавна. Когато управляваше господин Станишев, изпълняваше всички искания на Русия, и вижте докъде стигнахме. Трябва да има национални интереси и тяхното отстояване, така че ние сме готови да участваме. Искаме да участваме при изработването на тези позиции, защото в крайна сметка трябва да направим така, че никой не само да не може да каже, но и да не може да си помисли, че България е Троянският кон на когото и да било в Европейския съюз. Това, колеги, е абсолютно недопустимо. Следващото нещо, което е важно конкретно, защото истината е в конкретиката, колеги, е приемането на Изборния кодекс. Беше обещано това да стане в първите 6 месеца на правителството, не стана. Нека обаче да направим така - да се случи в следващите 6 месеца. Няма разумна причина това да се отлага повече, така че нека да бъде основен приоритет на Четиридесет и първото Народно събрание и да си свършим работата. Обещали сме го на обществото и парламентът, и правителството го обеща, а не както се правеше в предишното Народно събрание, в последния момент, в последната секунда, в последния час си писаха изборни закони. Не се прави така! Обещахме и конституционни промени, защото иначе съдебната система и проблемите с Висшия съдебен съвет ще продължат. Поискахме промени в Конституцията това трябва да продължи. Предлагаме да има контактна група в рамките на Народното събрание, която в най-кратки срокове да изработи с максимална степен на консенсус промени в Конституцията, които да получат широка подкрепа, защото иначе съдебната система има опасност да не заработи, Висшият съдебен съвет да продължи да има проблеми и промяната, за която говорим в България, да не се случи. За нас от Синята коалиция е важно това правителство да е успешно, колеги. Ние искаме да е успешно, защото България е в много тежка ситуация, но това няма да стане от само себе си. И нека никой да не си мисли, че няма алтернатива. Алтернативи много и въпросът е работата да бъде свършена. Време е за решителност, време е за категорични действия и хората, обществото, няма да простят, ако това не се случи веднага. Време за губене никакво! Успешна година! Благодаря на господин Димитров. С неговото изявление приключват декларациите от името на парламентарни групи. Да благодарим на вицепремиера и министрите за участието им в днешното пленарно заседание,

на Комисията по бюджет и финанси, която е водеща, и на Комисията по регионална политика и местно самоуправление и Комисията по правни въпроси. За доклад на Комисията по бюджет и финанси думата има председателят на комисията госпожа Менда Стоянова. Заповядайте, госпожо Стоянова.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД на Комисията по бюджет и финанси относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 954-01-34, внесен от народните представители Драгомир Стойнев и Михаил Миков на 22 октомври 2009 г. На заседание, проведено на 10 декември 2009 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, внесен от народните представители Драгомир Стойнев Драгомир Стойнев и Михаил Миков. На заседанието присъстваха госпожа Пенка Драгнева – директор на дирекция „Данъчна политика”, и госпожа Лидия Атева – началник-отдел в дирекция „Данъчна политика” в Министерството на финансите. Със законопроекта се предлагат следните промени в Раздел ІІІ на Закона за местните данъци и такси: 1. Да не се заплаща такса за детски ясли и градини за деца, чиито родители са І или ІІ група инвалиди, децата на неизвестни родители, децата на загинали при производствени аварии и природни бедствия, децата на загинали в изпълнение на служебен дълг, децата с тежки хронични заболявания и др. др. 2. Таксата да е с 50% намаление за сираци или за деца с един родител, за деца, чиито родители са редовни студенти, както и таксата за второ дете, ако две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения. След представяне на законопроекта се проведе дискусия, при която членовете на комисията се обединиха около становището за неподкрепа на законопроекта, тъй като съгласно чл. 8, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси правомощията за освобождаване на определени категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни видове такси са на общинските съвети. След дискусията се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 4 народни представители, „против” – 14 народни представители и „въздържали се” Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 954-01-34, внесен от народния представител Драгомир Стойнев и народния представител Михаил Миков.” Благодаря, госпожо Стоянова. С доклада на Комисията по регионална политика и местно самоуправление ще ни запознае председателят й господин Любен Татарски. ДОКЛАДЧИК

такси, № 954-01-34, внесен от народните представители Драгомир Стойнев и Михаил Миков. В заседанието на комисията взеха участие ръководни специалисти от Министерството на финансите, Националното сдружение на общините в Република България, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата Със законопроекта се предвижда освобождаването от такса за някои категории деца и на лица в неравностойно положение във връзка със социалната политика на общината. В хода на разискванията народни представители изразиха становище, че предлаганите изменения и допълнения са намерили вече нормативно решение в действащия Закон за местните данъци и такси, а именно в чл. 8. В него се предвижда общинският съвет да определя размера на таксите при следните принципи: 1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата; 2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество; 3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси. Изрично в ал. 6 на чл. 8 се посочва, че общинският съвет може да освобождава отделни категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни видове такси по ред, определен в негова наредба, а именно по реда на чл. 9. Изказалите се народни представители посочиха, че приемането на предлаганите изменения и допълнения ще накърнят финансовата самостоятелност на общините и ще бъдат в разрез с процеса на финансовата им децентрализация. Категорично бяха изразени становища, че тези проблеми трябва да се решават от общинските съвети без държавна намеса. След проведената дискусия се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „за” – 3 гласа, „против” – 9 гласа, „въздържали се” – 2 гласа. На основата на проведеното гласуване Комисията по регионална политика и местно самоуправление предлага на Народното събрание внесеният Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, внесен от народните представители Драгомир Стойнев и Михаил Миков, да не бъде приет на първо гласуване.” Благодаря. Благодаря, господин Татарски. С доклада на Комисията по правни въпроси ще ни запознае председателят й госпожа Искра Фидосова. Заповядайте. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, ще прочета доклада на Комисията по правни въпроси относно Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 954-01-34, от 22 октомври 2009 г., внесен от народните представители Драгомир Стойнев и Михаил Миков. „Комисията разгледа законопроекта на свое заседание на 12 ноември 2009 г. Законопроектът бе представен от вносителя господин Стойнев. С него се предлагат промени в Закона за местните данъци и такси, Глава трета „Местни такси”, Раздел III „Такси за детски ясли, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери и други общински социални услуги”, където се регламентира социалната дейност на общината. В законопроекта е предвидено такси за детски ясли, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги и други да не се заплащат от родители с увреждания, деца на неизвестни родители, деца на загинали при производствени аварии и природни бедствия, деца на загинали в изпълнение на служебен дълг, деца с хронични заболявания, както и родителите на три или повече деца. Предлага се също така таксата да се заплаща с 50 на сто намаление за сираци или за деца с един родител, за деца, чиито родители са редовни студенти, както и за децата на едно семейство. Следва да се има предвид, че съгласно Конституцията – чл. 141, ал. 4, и Закона за местното самоуправление и местната администрация – чл. 21, общинския съвет определя размера на таксите по ред, установен в закон. Редът е предвиден в Закона за местните данъци и такси. Разпоредбите на чл. 8, ал. 3 от този закон предвиждат, че размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на община по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес. Законодателят е предоставил възможност на общинския съвет да освобождава отделни категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни видове такси по ред, определен с наредба, тоест оставена е възможност общинският съвет да предвиди механизъм за особена закрила на някои категории граждани, които са в неравностойно положение – чл. 8, ал. 6. Накрая следва да се посочи, че законопроектът съдържа терминологични неточности. В законодателството вече не се използва думата „инвалиди”, а „лица с увреждания”. Този термин е възприет с приетия през 2004 г. Закон за интеграция на хората с увреждания. Не се използват вече и думите „санаториум” или „санаториално (оздравително) заведение”. В Закона за лечебните заведения са изброени видовете лечебни заведения, като сред тях няма санаториуми. Те са заменени с домове за медико социални грижи. Разглеждането на законопроекта бе отложено след първото разглеждане в комисията до получаване на становище на Националното сдружение на общините в Република България, което не подкрепя внесения законопроект. Мотивите на Националното сдружение на общините са, че в чл. 8, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси общинският съвет може да освобождава отделни категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни видове такси по ред, определен с наредбата по чл. 9. Държавата може да ограничи правомощия на общинските съвети при условие, че компенсира общините за отнети приходи, каквато възможност не е предвидена в бюджета. Такъв подход обаче не е включен в законопроекта. Да се налагат на общините нови ограничения в условията на рязък спад в собствените им приходи под влияние на кризата е нереалистично. Общинските съвети съобразно местната специфика и собствените им приходи по правилно могат да решат кои категории лица да освободят изцяло или частично от заплащане на такси за използване на детски ясли и детски градини. След проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси с 6 гласа „за”, 6 гласа „против” и 7 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси,

Уважаема госпожо председател, уважаеми господа заместник председатели на Народното събрание, уважаеми колеги! Този законопроект предвижда намаление или освобождаване от такси за някои категории деца и лица в неравностойно положение и е свързан със социалната политика на общината. Искам дебатите, които предстоят, да ги водим като

гласуваме механично заради това, че едва ли не се нарушава финансовата децентрализация на общините. Напротив, нека да видим, че ако приемем тези изменения, ще разширим социалната дейност на общините, в което вярвам, че няма нищо лошо. Не вярвам някой от вас да бъде против това. По тази причина отново искам да прочета нашите изменения, а именно да се създаде чл. 82, който е да не се заплащат такси за деца, чиито родители са първа и втора група инвалиди. Приемам забежката на госпожа Фидосова, че става въпрос за лица с увреждания, деца на неизвестни родители, деца на загинали при производствени аварии и природни бедствия, деца на загинали при изпълнение на служебния дълг, деца с тежки и хронични заболявания.

дете. Тъй като кризата се задълбочава, изключително трудно става за хората да оцеляват, изключително тежко е и за студентите. Благодаря, че коригирахте че коригирахте вашето мнение относно ипотечните кредити за студентите - благодарение на министър-председателя, разбира се. Смятам, че

Смятам, че това е конституционно задължение на държавата – да се грижи за най слабите хора, именно и за децата в неравностойно положение. Какво нарушаване на принципите на финансовата децентрализация има тук? Аз съм за финансовата децентрализация и я подкрепям, но когато става

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми господа Стойнев и Миков! Напълно разбирам мотивите, с които предлагате законопроекта. Бих казала, че са справедливи, но не са относими към сега действащия закон

текста от Конституцията, който вие цитирате, има и друг – на чл. 141, ал. 1, който казва, че общината има самостоятелен бюджет, а ал. 4 казва, че общинският съвет определя размера на таксите, които се определят по реда на закон. Този закон е Законът за местните данъци и такси, който действа в момента и в който от 1 януари 2003 г. има промяна. В е въведена ал. 6, с която се определя абсолютното право на общинските съвети да определят категорията, групата хора, които да бъдат освободени от един или друг данък. Законът за местните данъци и такси единствено определя начина на формиране на размера на таксите, който в общи линии предимно е калкулативен, и определя видовете такси. Смятам, че се нарушава принципът на самостоятелност на общините да определят социалните си политики, защото социална политика може да се прави не само по реда на преференции и освобождаване от данъци. Тя може да се прави и с допълнително подпомагане. По този начин ограничаваме политиките на общините. Кой е техническият проблем? Аз разбирам, че тази думичка „инвалиди” е останала, защото тя фигурира в стария текст на същите тези членове 82 и 83, действали до 1 януари 2003 г. Разбирам, че няма вече и първа и втора група инвалидност, загубата на трудоспособност се определя като процент. Още едно несъответствие, което показва, че вие просто сте копи-пействали текстовете, действали до 1 януари 2003 г. Но какво се случва тогава? Законодателят съвсем справедливо е преценил, че не може да останат тези текстове, които вие сега цитирате едно към едно от старото законодателство, при положение че се приема ал. 6 на чл. 8. Защото двата текста – единият, който дава правомощие на общинските съвети да определят лицата, които се освобождават от такси и от кои видове такси се освобождават, не може по-надолу в закона ние да създаваме такива императивни текстове, че задължително се освобождават еди-коя си категория лица. Мисля, че двата текста се блъскат, те се противопоставят и това е техническият проблем. Така че не говорим за механично гласуване в момента. Наистина намеренията ви са сигурно чудесни, убедена съм в това, и ние разсъждаваме по същия начин в нашата група,

Има ли желаещи за реплики? Господин Стойнев, Благодаря, госпожо председател. За да не се нарушава принципът за финансова децентрализация, това означава ли, че не трябва да се правят каквито и да било промени в Закона за местните данъци и такси? Ако така разсъждаваме – добре. Но ако

Но ако няма да променяме Закона за местните данъци и такси, защото нарушаваме финансовата децентрализация и да разсъждаваме така механично, то тогава наистина няма да има никаква социална защита именно за тези деца. Какво пречи, какво не ви харесва тези деца да се ползват с протекцията на закона? Ние не даваме предложения върху размера на таксата, която може да определи дадена община. Просто казваме, че за дадени хора – за хронично болните деца, за първа и втора категория труд – трябва да има намаление на таксите. Какво лошо има в това? Нали ние всички се грижим именно за младото поколение в нашата страна? Но ако излизаме и казваме, че се нарушава принципът, че вече е дадена възможност на общините, нека тогава да задължим държавата по своите конституционни основания да задължи общините и да каже, че именно за тези категории

Господин Стойнев, много моля, бъдете коректен! Никой не казва, че има лошо. Недейте да манипулирате като говорите „какво лошо има”. Никой не казва, че има лошо. Признайте си, че не сте подходили отговорно и сте допуснали да внесете едно предложение, което не е издържано по никакъв начин. Това – първо. И второ, аз и в момента знам за общини, които с наредбата по чл. 9, тоест Наредбата за определяне и администриране на местните данъци и цени на услуги, която по Закона за местните данъци и такси трябва да се приеме от общинския съвет, много от общините го правят това.

не мога да цитирам в момента други общини, но знам в разговори, че има такива общини. Била съм председател на бюджетна комисия в общински съвет и знам, че общините се възползват от това си право. И пак Ви моля, не казвайте, че има лошо.

Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Действително прецизността на текста в този закон се нуждае от известна доработка, но смисълът на закона, уважаеми госпожи и господа, е ясен. И тук ние трябва да отговорим на въпроса има ли потребност държавата да се намеси в в подпомагането на битието на тези категории лица, които са обхванати от закона? И ако отговорът е, че има потребност да се отнася с особена грижа към тях, то тогава ще намерим и точната формула. Не е вярно,

Прави го, да речем, по отношение на използването на градския и другия транспорт. И го прави с нарочен закон. Но

И именно по този начин следва да се подходи в този конкретен случай. Когато се каже, че следва да има намаление, в рамките на приемането на бюджета за всяка бюджетна година да се осигурят съответните средства за тези категории граждани. Не е много добър аргументът, който използвахте Вие, колега, че общините, които искат, го правят. Да, така е. Но това поставя много граждани от тези категории в неравностойно положение, което е

формата на държавно възлагане към бюджета за съответната година равнопоставеността на всички общини и граждани в Република България. Тоест, приемайки по принцип, че това е

Вие казвате, че текстът на така внесеното предложение от господин Стойнев и господин Миков се нуждае от обработка и от редакция. Няма как да редактираме нещо, което от правна гледна точка страда от толкова сериозни пороци, че е негоден акт по Закона за нормативните актове. Когато се подготвя една промяна с един законопроект, той трябва да предвижда достатъчно необходимите промени в съответните закони. За да не се връщам отново да ги цитирам – чл. 21 и чл. 8, ал. 6

тази възможност за своите наредби. Община като Варна например, за което прочетох и се запознах с детайли и която се управлява от БСП, не е предвидила такъв ред. Може би Социалистическата партия трябва да преразгледа своята социална политика по места. В заключение, наистина апелирам, ако трябва да вървим в посока уреждане на тези взаимоотношения, нека да има един коректно изписан

Заповядайте, господин Татарски. политика, за която се казва, че трябва да бъде приоритет на държавата, съгласете се, е приоритет и на общините. Бъдете сигурни, че отговорните кметове, отговорните общини водят такава политика и понякога тя даже е в разрез със законите, които са приемани в това Народно събрание, защото кметовете и общинските съвети са най-близо до хората. В много общини – не в единици, не в десет общини, а в много повече общини такава политика се прилага. Ако трябва да се променя законът – аз съм за променянето му, то трябва да бъде в посока разширяване правомощията и възможностите на общините, на местните власти сами да определят своята и социална политика. Това става не с ограничения, както се предлага. Не говоря за това доколко правно издържан е този законопроект, а до смисъла, до принципа. Ние слагаме рамки, ние слагаме ограничения, нови правила, които задължаваме общините да спазват. Не говоря за това доколко конституционно е съобразен този текст. Аз смятам, че е неправилно ние като народни представители да залагаме нови и нови ограничения и да ограничаваме свободата на местните власти, на кметовете, на общинските съвети да водят самостоятелна политика в интерес на своите граждани. Благодаря.

Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаема госпожо Фидосова, надявам се да е лапсус объркването между законодателен и административен акт, защото все пак в Народното събрание сме се събрали да творим закони, които са в интерес и в полза на всички граждани на Република

Би станал законодателен акт след приемането му на второ четене. Неслучайно законодателната процедура е такава: да се гледа на първо четене, където е принципно съображението, да се направят поправките в него между двете четения и да се приеме окончателно на второ четене. четене. Твърдението Ви просто е несъстоятелно. Що се отнася до това, което господин Татарски казва. Социалната политика по Конституция е задължение не само на общините и не повече на общините, отколкото на държавата. Това, че тези категории, за които говорим – има ли смисъл да ги изброявам,

Защо не си отговорите на въпроса: тези общини, които нямат финансовата възможност да направят това, което биха искали, какво да направят и гражданите, живеещи в тях, какво да сторят? Да се преместят от една община в друга, за да могат по някакъв начин да решат тежките си битови проблеми? Когато държавата счита, че това е важен социален елемент, тя ще намери необходимия ресурс да възмезди местните бюджети, доплащайки им към съответния годишен бюджет с държавната функция, иначе поставяме гражданите си в невъзможност да се ползват от конституционните си права. Тоест поставяме ги в различни условия в Република България. Благодаря, господин Георгиев. Господин Миков, заповядайте. МИХАИЛ Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми дами и господа, започваме втората сесия на Народното събрание с обсъждане на една политика политика по отношение на лица, за които конституционният законодател се е произнесъл доста ясно и е преценил, че грижата за тези лица не е грижа на общините. Не е грижа на общините, тя е ангажимент на държавата. В унисон с преамбюлната част на Конституцията, която казва, че България е социална държава става въпрос за твърди минимални стандарти, за твърде малко хора, за твърде малко пари и всичко останало е израз на отношение. Уважаеми дами и господа от ГЕРБ, не на подвикване, защото, ако снощи в Европейския парламент имаха вашия стил на поведение, трябваше да реват като лъвове. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Не на подвикване, не на крясъци, а на аргументи и анализи.

Децата, останали без грижата на близките си, се намират под особената закрила на държавата и обществото.” На държавата! Не на общините, не на кметовете – били общински, разложки или селски, а на държавата! ЛЮБЕН която може да задели в своя бюджет – става въпрос за смешни суми. Става въпрос за 2 3 милиона, които може да задели и да финансира този бонус.

той е приет от едно дясно мнозинство, от един десен кабинет. Разбира се, като продължение на политика и традиция в България е съществувал и преди това, но кабинетът на Костов не си позволи, мнозинството на ОДС тогава, не си позволи да отнеме тази минимална привилегия за тези лица. За кои става въпрос – чуйте добре! Става въпрос за децата с тежки хронични заболявания, посочени в списък, утвърден от министъра на здравеопазването. Става въпрос за деца, чиито родители са първа или втора група инвалиди. (Реплика.) Добре, хора с увреждания, ако се хващате за думата. Само че не думите правят политиката, а политическата воля е израз на политиката. Вие нямате политическа воля и отношение към тези лица. Тук споделяте аргументи, че в някои общини това е станало. Да, знам, че е станало, но има и такива общини, в които тези лица не получават от бюджетите на общините необходимото отношение. В условия на криза, когато дефицитите в общинските бюджети са още по-големи, в условия на политика, която вие водите на свиване на финансирането на социалните дейности, шансовете да има такива общини, които ще имат социално отношение към тези категории лица, намаляват. Драстично намаляват, защото и правителствената политика, и вашата политика чрез бюджета не дава възможност на общините за разгръщане на по-широка социална политика. За кои други става въпрос? За каква друга политика? Става въпрос за децата на многодетните родители, за децата на ромите, които е добре да ги стимулираме да бъдат в детските ясли и градини, а не да бъдат изнасяни по улиците. Това са все мерки, които струват смешни суми. Пак ви казвам, става въпрос за 2-3 милиона, не повече.

В същото време се стискате за 2-3 милиона, които да дадете на общините и да въведете стандарт, който да изпълни конституционната повеля на чл. 47, ал. 4. Пак ще ви го прочета: „Децата, останали без грижата на близките си, се намират под особената закрила на държавата и обществото.” Става въпрос за деца на загинали при производствени аварии и природни бедствия, деца на загинали при изпълнение на служебния си дълг. Колко струва това на държавата и обществото, стига на има политическа воля за това? Смешна цена в сравнение с всякакви други разходи. Забележете, цена, която трябва да плати държавата на общините и да въведе стандарт за всички общини, а не само за Разлог. Къде е госпожа Георгиева, защото чула, че в Добрич, но не разбрала колко са точно.

по отношение на децата на редовните студенти. Вие знаете, че в условията на криза все повече намаляват възможностите за наемане на работа на студенти. Знаете също, че студентите в последните 10-15 години работят, за да се издържат. Намаляват възможностите за издръжка на студентите в условията на криза, заради безработицата. Не е ли нормално Не е ли нормално на тези хора, които са тръгнали да учат, след като не може да им се дадат стипендии, след като не могат други неща, които държавата би трябвало и много държави предоставят, да се даде този минимум бонус, да се стимулира раждаемостта? Иначе ще има такива просташки подвиквания от залата, ще има търсене на формални аргументи за отхвърляне на законопроекта.

за децата сираци или децата с един родител. Това да бъде универсален стандарт във всички детски градини и да не зависи от волята на един или друг общински съвет от един или друг цвят. Вие от ГЕРБ имате ли воля за това или нямате? Иначе ще търсите формални аргументи да го отхвърлите, защото не е съвършен. И тук „инвалиди” или „хора с увреждания”, „санаториуми” или „медико-социални грижи”. През последните 20 години доста неща в законодателството се промениха като терминология, но като краен ефект по отношение на гражданите в един момент се разбира, че не промяната на думите прави и статуса. Уважаеми дами и господа, мислете с главите си, защото оценката на хората за вашата политика ще бъде по това. Пак казвам, минимални са разходите на държавата, за да изпълни конституционния си ангажимент. Нежеланието за приемане, нежеланието в условия на криза да се реализира този конституционен ангажимент означава само едно – липса на социална чувствителност, крайно дясна, бих казал даже безхаберна политика. Защото и дясната политика има своите точки, ако щете и на популизъм, на социална чувствителност.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Миков! Слушах внимателно Вашето изказване, което беше изцяло доминирано от абсолютен популизъм и демагогия. Ако Вие не бяхте проспали дебата за Бюджет 2010 г., там можехте да представите Вашата обосновка и по този въпрос, защото за всеки един законопроект, записано е и в нашия правилник, трябва да има такава финансова обосновка. Дори да има политическа воля

като законодателен, за да бъде приет. Ако искахте наистина да предложите законопроект, който да заслужава обсъждане, а има смисъл да бъде обсъждан наистина, има доводи и аргументи в подкрепа на това, защо не предложихте промяна в чл. 8, ал. 6? Защо не предложихте промяна в чл. 21? Как да приемем този законопроект на първо четене, като той не решава този проблем, който Вие се опитвате да внушите на българските граждани, че решавате по този начин? Вие сте колега юрист, когото аз уважавам, и по отношение на юридическите доводи и аргументи сте наясно, че сте сбъркали. Благодаря. уважаема госпожо председател. Уважаеми господин Миков, няма да повтарям това, което беше казано за недостатъците на внесения законопроект. Доста разпалено защитавахте идеите и целите на законопроекта. Аз щях да Ви повярвам, че сте искрен, изказвайки се от тази политическа трибуна, но Вие споменахте, че от 2003 г. тази възможност, която е съществувала от страна на държавата, е отменена. Извинявайте, щях да Ви повярвам, ако през тези четири години, в които бяхте управляващи, бяхте внесли такъв законопроект и имахте пълната възможност да го приемете, защото вие управлявахте и имахте мнозинство. Казвате, че сумите са малки. Да, сигурно са малки на фона на информационното обслужване, на възнагражденията, които са получавали някои хора, на фона на парите, които бяха похарчени и стоят все още в мазето на Министерския съвет за шапки, за палки за честване годишнина от Съединението и много, много други неща.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, господин Миков. Аргументите, които излагаме, в никакъв случай не са формални. Приемането на предлаганите изменения и допълнения ще нарушат финансовата самостоятелност на общините и са в разрез с процесите на финансова децентрализация. Държавата може да ограничава правомощията на общинските съвети, при условие че компенсира общините за отнетите приходи. Такъв подход обаче не е включен във вашия законопроект. Няма анализ на въздействието. Вие говорите за твърде малко пари, смешни суми, подхвърляте суми от 2-3 милиона, които за вас не са особени средства. Въпросът е обаче, че те не са част от гласувания от нас държавен бюджет за 2010 г. В допълнение, общинските бюджети на повечето общини вече са приети. Срокът за това е краят на м. януари. В тези общински бюджети също не е отчетена възможността за освобождаване на тези лица в неравностойно положение и за намалените съответно приходи. Да се налагат на общините нови ограничения в условията на рязък спад в собствените им приходи под влиянието на кризата е нереалистично. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Добрев.

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин Добрев, млад народен представител, най-обичам да ми четат реплики. Най-обичам да ми четат реплики! Разберете! Гледайте какво се случва в Европейския парламент, бе хора! Знам, че не ви харесва. Стига, стига! Уважаеми дами и господа, когато се хващате за аргумента за бюджета, тези дни, днес-утре ще внесем искането до Конституционния съд, за да може наистина бюджетът да изглежда като закон, а не с този параграф, който приехте и с който дадохте възможност Министерският съвет да подменя волята на Народното събрание – нещо, което никога не се е случвало, да не говорим, че става въпрос, пак казвам, за прекалено малка сума. Тя е десетина пъти по-малка от сумата, която любимата ви СИБАНК ще отнесе от държавата за винетките. (Шум и

това, което предлагат социалистите, Коалиция за България, не е добро”. Ние го предлагаме за тези лица като израз на политика. Затова казваме, че вашето правителство и вашето мнозинство няма политика, има хаотични действия.

„Хубаво, законът не е съвършен.” Излезте и кажете: „Ние предлагаме за децата на родители-инвалиди, за децата на неизвестни родители, за децата на загинали при производствени аварии, природни бедствия, при изпълнение на служебния дълг ...” – това е отношение на държавата, което иска чл. 47, ал. 4 от Конституцията, това предлагаме ние от ГЕРБ. Вие се чудите как да отклоните тази законодателна инициатива, изключвайки, разбира се, поведението, което... Гледайте Европейския парламент. Благодаря ви. Уважаеми народни представители, ще направим 30-минутна почивка, след което ще продължим с разискванията по този законопроект. Обявявам почивка до 11,40 ч.